за времето от 11 до 13 февруари 2015 г.: 1. Проект за решение за попълване ръководството на постоянна комисия. Вносители – Радан Кънев и Найден Зеленогорски. 2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Вносители – Цвета Караянчева и група народни представители. 3. Второ Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи – общ проект, изготвен въз основа на приетите на първо гласуване на 18 декември 2014 г. законопроекти. Вносители – Петър Славов и група народни представители и Цветан Цветанов и група народни представители. По предложение на Председателския съвет с удължено работно време днес до 16,00 ч. ще се дебатира този Законопроект. 4. Точка 4, предвидена като т. 1 за е Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори. Вносител – Министерският съвет. съвет. 5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права. Вносител – Министерският съвет. 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Търговския регистър. Вносител – Министерският съвет. съвет. 7. Законопроект за ратифициране на Споразумение за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна, подписано в Брюксел на 17 декември 2009 г. 2009 г. 8. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения. 9. Парламентарен контрол по чл. 91-103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Режим на гласуване.

Постъпили са предложения по чл. 50, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, които да бъдат включени като точки в дневния ред за седмичната ни програма. Първо по време е предложението на господин Миков – да бъде включен Проект на решение за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание с вх. № 454-02-78 от 22 декември 2014 г. Вносители – Михаил Миков и група народни представители. Господин Миков, имате възможност да защитите предложението си. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми народни представители, събитията, включително и в Украйна, но не само, обуславят необходимостта Народното събрание да има една постоянна Комисия за българите, живеещи зад граница – както тези, които са в емиграция, които са с български лични документи, така и българските общности в различни страни от света, които трябва да усетят една специална грижа на българската държава, на Защо е необходима Комисията? Защото техните проблеми са свързани с дейността на всички комисии по отношение на документите, на връзките със страната, икономически и социални въпроси, въпроси на отношенията между България и страните, в които те живеят постоянно. Ето защо още през месец декември си позволихме да предложим създаването на такава нарочна специализирана Комисия на Народното събрание, последната ситуация обуславя необходимостта от съществуването, от функционирането на такава Комисия в нашето Народно събрание. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Миков. Режим на гласуване.

Тази точка се включва като последна в седмичната ни програма. програма. Следващото предложение от Парламентарната група на БСП лява България е направено от господин Румен Гечев, който предлага в Програмата да бъде включен Проект за решение за създаване на Временна комисия за проучване финансовото състояние на пенсионните фондове и ефективността на надзора върху тях, № 554-02-5, от 5 февруари 2015 г. Вносител – Михаил Миков и група народни представители. Заповядайте, Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Предлагаме на Вашето внимание и очакваме Вашата подкрепа за включването в дневния ред на тази изключително важна комисия, която трябва в едномесечен срок да проучи, анализира и представи на парламента резултати и препоръки преди да вземем стратегически решения за съдбата на пенсионната реформа и за над 8 млрд. лв., които се намират като активи в пенсионните фондове. Тъй като това касае интереса на милиони български граждани и определено е надпартиен въпрос, ние очакваме и искаме Вашата подкрепа, за да може своевременно да разгледаме този въпрос и за да можем да сме полезни на Народното събрание. Вече сме почти в средата на месец февруари – прие един месец работа на комисията ще бъдем готови с препоръки за месец март и април, когато и управляващата коалиция ще предложи варианти по излизане от проблемите проблемите на пенсионната реформа. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Гечев. Този въпрос беше обсъден малко по-рано днес на Председателския съвет. Има пълно разбиране за необходимостта

на което като първа точка се предвижда, по общото решение на Председателския съвет, именно да бъде обсъден проектът за решение за създаване на тази временна комисия. Държите ли да гласуваме за днес включване?

от господин Жельо Бойчев от „БСП лява България”. Той предлага да бъде включен Проект за решение за необходимостта от преразглеждане на политиката на санкции на Европейския съюз във връзка с конфликта в Украйна. Същото предложение бе направено обаче в пленарното заседание на 3 февруари 2015 г., отхвърлено е с гласуване и съгласно нашия Правилник няма възможност в такава последователност толкова скоро отново да бъде предложено по този ред, поради което няма да бъде подложено на гласуване. на извънредно пленарно заседание на 17 февруари 2015 г., вторник, от 9,00 до 19,00 ч. при следния дневен ред: ред: 1. Проект за решение за създаване на Временна комисия за проучване на финансовото състояние на пенсионните фондове и ефективността на надзора върху тях. Вносители са Михаил Миков и група народни представители. 2. Парламентарен контрол по чл. 90 – 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Режим на гласуване.

Постъпили законопроекти и проекторешения за времето от 4 до 10 февруари 2015 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българите, живеещи извън Република България. Вносител – Магдалена Ташева и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси, разпределен е и на Комисията по вероизповеданията и правата на човека. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българите, живеещи извън Република България. Вносител – Юлиан Ангелов и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси, ще го гледа и Комисията по вероизповеданията и правата на човека. Проект за решение за попълване ръководството на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. Вносител – народните представители Радан Кънев и Найден Зеленогорски. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Вносител – Валери Симеонов и група народни представители. Водеща е Комисията по енергетиката, ще го гледа и Комисията по правни въпроси. Проект за решение за създаване на Временна комисия за проучване финансовото състояние на пенсионните фондове и ефективността на надзор върху тях. Вносител – Михаил Миков и група народни представители. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Вносител – Петър Кънев и група народни представители. Водеща е Комисията по труда, социалната и демографската политика и още – Комисията по икономическата политика и туризъм. Законопроект за допълнение на Закона за вероизповеданията. Вносител – Димитър Дъбов и група народни представители. Водеща е Комисията по вероизповеданията и правата на човека и още – Комисията по правни въпроси и Комисията по културата и медиите. Законопроект за изменение на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическата политика и туризъм, ще го гледа още Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Вносител – Данаил Кирилов и група народни представители. Разпределен е на Комисията по правни въпроси. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждане в действие на е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси. Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на енергетиката в Република България към 31 януари 2015 г. Вносител – Кирил Цочев и група народни представители. Законопроект за Фискален съвет и корективни механизми. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси, и още – Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.

в качеството на Регистратор, платежен агент и агент по прехвърлянето относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 млрд. евро, подписан на 6 февруари 2015 г. и на Акта за поемане на задължения от Република България в качеството на Емитент относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 млрд. евро, подписан на 6 февруари 2015 г. г. Законопроектът е внесен от Министерския съвет и е разпределен на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по външна политика. Проект за декларация за българската позиция за военния конфликт на територията на Украйна. Вносител – Михаил Миков и група народни представители. Разпределен е на Комисията по външна политика и Комисията по отбраната. Проект за декларация на Четиридесет и третото народно събрание за неучастие на Република България във военни действия и подкрепа на усилията за мирно решаване на конфликта в Източна Украйна. Вносител – Борислав Борисов и група народни представители. Разпределен е на Комисията по външна политика и Комисията по отбраната. Още едно съобщение: В периода от 6 – 10 февруари в Народното събрание са постъпили двама материала от Националния статистически институт, съдържащи резултати от статистически изследвания за месец декември 2014 г., както следва: индекси на оборота в Раздел „Търговия на дребно” без търговията с автомобили и мотоциклети; индекси на промишленото производство и индекси на строителната продукция и информация за проведено през месец януари 2015 г. наблюдение на потребителите. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми колеги! Ще изразя позицията на Патриотичния фронт по отношение на конфликта в Украйна и проблемите на българското малцинство там. „Продължаващият близо година военен конфликт в Украйна превръща цяла Европа в зона на напрежение и несигурност и води до икономически загуби не само за засегнатите страни, но и за всички европейски държави. Затова Патриотичният фронт подкрепя усилията на водещите европейски държави за прекратяване на военните действия и търсене на мирен изход от създалата се ситуация. С все по-голяма тревога обаче Патриотичният фронт следи ситуацията в Украйна и положението на българската общност там. Задълбочаването на конфликта в Източна Украйна заплашва да превърне българското малцинство в тази страна в съпътстваща и нелепа жертва. Според данни на организациите на местните българи в Украйна живеят над половин милион наши сънародници. Най-компактна маса българи живеят в Одеска област – над 200 хил. души. В съседната на военните действия Запорожка област живеят около 50 хил. българи. В районите на самите военни действия – около Луганск и Донецк, живеят между 8 и 10 хил. етнически българи. Гражданската война в Украйна изправи от двете страни на барикадата българи срещу българи. Това е трагедия, към която българската държава не трябва да гледа безучастно. Вече стотици наши сънародници се обърнаха към нас с молба за помощ и настояват за по-активно отношение на българските държавни институции към заплахата за техния живот, нежелаейки да бъдат въвличани в една кръвопролитна гражданска война, в която вече са загинали според различни източници около 40 наши сънародници. Българите в Украйна обвиняват украинските власти в непропорционална мобилизация на представителите на българското малцинство спрямо другите етнически групи, поради което стотици българи вече са емигрирали в съседна Молдова, а други стотици желаят да получат визи, за да дойдат в България. Тук се сблъскват с мудната българска бюрокрация, която бави с месеци удостоверенията за български произход и издаването на визи. За разлика от България други европейски държави, които имат подобен проблем, макар и с много по-малки малцинства в Украйна, като Полша и Унгария, издават документи за временно пребиваване в своите страни в рамките само на 48 часа. Уважаеми колеги, въпреки усилията на международната общност, в това число на държави като Германия и Франция, за спиране на военните действия, кризата ще продължи още дълго време. Тя може да принуди хиляди наши сънародници да потърсят подслон в родината на своите предци България. Възниква въпросът: готова ли е България да приеме изпадналите в беда наши сънародници? Трябва ли да гледаме безучастно как загиват етнически българи в една безумна гражданска война?! Можем ли да стоим спокойно, когато стотици хиляди наши сънародници са поставени пред изпитание и риск и мнозина от тях не само са обърнали поглед към нас, но и ни призовават за помощ?! В не толкова далечната история на България именно бесарабските българи винаги бяха съпричастни, когато България имаше нужда от тях. Хиляди бесарабски българи се биха в опълчението за освобождението на България от турско робство, а по-късно в Сръбско-българската, Балканската и Първата световна война, както и в четите за освобождението на Македония и Тракия. Славата на българското оръжие и военни победи се дължи и на бесарабски български, като генерал Данаил Николаев, генерал Иван Колев, генерал Георги Тодоров, генерал Георги Ягура, майор Олимпи Панов и десетки други. Строители на съвременната българска държава след освобождението от турско робство бяха бесарабски българи, като Александър Малинов и Димитър Греков, които бяха министър-председатели на България. следосвобожденската българска наука и култура оставиха имената си ректорите на Софийския университет Александър Балан и професор Димитър Ягура, както и Владимир Дякович и Иван Вулпе. В последните 25 години няколко хиляди бесарабски българи се преселиха в България и днес са уважавани граждани, лекари, инженери, икономисти, артисти и други. Уважаеми колеги, ние от Патриотичния фронт смятаме, че България не може да бъде ням свидетел на трагедията, надвиснала над главите на нашите сънародници в Украйна. Затова Патриотичният фронт предлага следните неща. Първо, президентът на Република България в свиканото заседание на Консултативния съвет по национална сигурност да разгледа и въпросите, поставени от нашите сънародници в Украйна, свързани с проблемите, които съществуват заради гражданската война там.

да предприеме необходимите действия за установяване верността на твърденията за непропорционално високия процент на мобилизирани етнически българи в Украйна спрямо другите етнически общности, както и да установи действителния брой на загиналите в конфликта наши сънародници. Външното министерство да осигури чрез дипломатическите и консулските представителства на Република България възможността за издаване на безплатни дългосрочни визи за тези наши сънародници. Министерството на правосъдието да ускори разглеждането на преписки на българи от Украйна, подали заявления за придобиване на българско гражданство. Правителството на Република България своевременно да организира хуманитарна помощ спрямо нуждите на българската общност в Украйна. Досегашното пасивно поведение на редица български правителства по отношение на българските общности в чужбина, както и по отношение на конфликта, който наблюдаваме, за пореден път доказва необходимостта от последователна и сериозна държавна политика по отношение на българските общности, живеещи зад граница. Надявам се, че стъпките, които вчера предприе Министерството на външните работи, ще бъдат нееднократни и свързани не само с този конфликт, а и ще бъдат именно началото на изработването на подобна стратегия и последователна българска политика. Това налага българското правителство да изготви стратегия за българските общности зад граница и да предприеме решителни стъпки в областта на външната ни политика с цел защита на националните интереси. Парламентарната група на Патриотичния фронт предприе законодателна инициатива за спешно приемане на изменение и допълнение на Закона за българите, живеещи извън Република България. Тези предложения са подкрепени не само от партиите, които представляват мнозинството в Народното събрание, но и от други политически сили. В посока провеждане на национална отговорна политика по отношение на българите в чужбина, Патриотичният фронт ще разчита на всички държавни институции и парламентарни групи в Народното събрание. Уважаеми колеги, няма място за дребни партийни сметки и черпене на евтини политически дивиденти около конфликта, който наблюдаваме в Украйна. Затова Народното събрание, институциите на Република България трябва да действат своевременно и бързо. Интересът на България и на българите по света трябва да бъдат поставени винаги и над всичко.” Благодаря за вниманието.

и Европейския съюз, със Съединените американски щати и Русия и по повод на конфликта в Украйна. У нас има политически сили и лидери, които използват подобна информационна среда, за да засилят позициите си, да мобилизират електората си преди местните избори или имат някакви други цели. И всичко това – без да се съобразяват с неоснователните страхове, които събуждат в българските граждани, като внушават несигурност и страх от бъдещето. Това поведение най-често е маскирано зад словесна еквилибристика и се ползва от обяснимата недостатъчна осведоменост на гражданите, предвид спецификата на тази тема. Така някои политици у нас разбират демокрацията, за жалост. Със сигурност, за да се чуват тези гласове така силно, освен демокрацията и свободата на словото, отговорност носим всички ние, които сме по-близо до темите на националната сигурност и общоевропейските и атлантическите ценности, без значение от коя политическа сила сме. Най-голямата отговорност за това да се чуе истината е отговорността на Политическа партия ГЕРБ, партията, която за втори път получи доверието на избирателите и която заедно със своите коалиционни партньори пое отговорността за управлението на страната. Затова днес ние огласяваме някои актуални истини, които българските граждани трябва да знаят. Първата от тях е: три месеца след съставянето на коалиционното правителство е очевидно, че управлението на страната се стабилизира и България отново се ползва с доверието на международните партньори. Одобрени са оперативните програми за следващия програмен период до 2020 г. в размер на над 6 млрд. лв. Стабилизирана е банковата ни система и са предприети първите стъпки към провеждане на реформа в различните сфери на обществения живот. Това са фактите и те би трябвало да радват всеки един от нас. Втора истина: като страна член, Въоръжените сили на Република България са част Въоръжените сили на НАТО. Следователно всякакви обвинения и страхове, че военнослужещи и въоръжения на НАТО ще пребивават на територията на страната ни, са нонсенс. След ратифицирането на Североатлантическия договор на 18 март 2004 г. от Тридесет и деветото народно събрание ние сме част от НАТО. България изгражда въоръжените си сили в съответствие с чл. 3 от този Договор, а отбранителната си национална стратегия, като разчита на чл. 5 от Договора. Повече от десет години ние доказваме пред нашите партньори от НАТО, че сме достоен, предвидим съюзник и че споделяме демократичните ценности на Алианса. Това са фактите. Другото е некомпетентност и злоупотреба с истината. Трета истина: решението за разполагане на координационни центрове на НАТО в България, Румъния, Полша, Литва, Латвия и Естония е взето още на срещата на върха в Уелс през месец септември миналата година. Разполагането на такъв център в България не означава подготовка за война. Той е част от отбранителното планиране и ще подпомага координацията на многонационалната подготовка и провеждането на ученията. Оборудването на този център и неговият личен състав не могат да се използват за каквито и да е настъпателни действия. С изграждането на такъв център ние изпълняваме част от нашите задължения за колективна отбрана. Това е стъпка за адаптиране на НАТО към новата среда за сигурност в региона, която води пряко до повишаване на колективната сигурност. Това са фактите. Натоварването на този център с други функции и задачи чрез политическото говорене и догадки е спекулация. Четвърта истина: в България съществува и досега център на НАТО. Центърът на НАТО за управление за кризи и реагиране при бедствия е разположен на територията на Военна академия „Раковски”. Мисията му е да обобщава и изучава познанията и опита на страните от Алианса при реакция и превенция на кризи, включващи природни бедствия, индустриални аварии и други. Създаването на този център започна още по времето на първото правителство на ГЕРБ, подкрепяно беше от тройната коалиция, при служебното правителство и предстои окончателната му акредитация през тази година. Това доказва, че съществуването на центрове на НАТО не е ново за България. Това не бива да изненадва поне нас, политиците, които сме гласували за изграждането на такива центрове досега. Това са фактите. Те са истина. Нашата позиция е, че кризата в Украйна трябва да се реши по мирен път, чрез преговори, спазвайки принципите на териториалната цялост на страната и зачитане правата на всички украински граждани, независимо от тяхната етническа и религиозна принадлежност. Въпросът за бесарабските българи е от първостепенна важност за нас и доказателство за това, че още на 29 януари тази година България предложи и е приет текст от Европейския съвет, в който Украйна е призована да спазва пропорционалност при мобилизацията на различните етноси. Вече е ускорен процесът за издаване на визи на нашите сънародници, които смятат, че животът им е заплашен и желаят да дойдат в България. Подготвя се и хуманитарна помощ. Това са фактите. Шестата истина: Русия не е заплаха за България. Голямата заплаха за страната ни всъщност идва от онези, които разпространяват слухове, че България ще влиза във война с някого, или някой се кани да влиза във война с България. България няма никакви намерения да воюва с никого и изгражда изцяло въоръжените си сили с цел защита и отбрана. Това са фактите. Седмата истина: запазване числеността на Българската армия. Но средствата, особено за капиталови разходи в бюджета на Министерството, трябва да нараснат в пъти. Бюджетът на Министерството на отбраната за 2015 г. е съставен с разбирането, че тежкото икономическо положение на държавата следва да бъде споделено и от Министерство на отбраната. Запазена е обаче потенциалната възможност за пълно компенсиране на намалението на бюджета от 66 млн. при добро управление чрез използване от разрешената по-голяма задлъжнялост от 56 млн. лв. за 2015 г., които ще се платят в 2016 г., както и над 30 млн. лв. от собствени приходи. Увеличени са капиталовите разходи с 4 милиона, като за първи път от години на Министерството на отбраната. С това правителството на ГЕРБ подчертава убедеността си, че превъоръжаването на Българската армия няма алтернатива и то трябва да бъде подпомагано, въпреки тежкото финансово състояние на държавата. Трябва да се знае, че за периода 2000 – 2014 г. България е отделяла средно 2,1% от брутния вътрешен продукт за Министерство на отбраната. Далеч повече от различни държави в Алианса. Въпросът е как и доколко ефективно са използвани тези средства, така че да се стигне дотам днес Българската армия да не притежава желание за оперативни способности, закупените нови вертолети да са без защита, фрегатите да са без необходимото въоръжение, авиацията ни да е в затруднение и така нататък. Това е въпрос обаче, на който трябва да отговорят други партии, а не Политическа партия ГЕРБ. Това са фактите. Осмата истина: на основата на Бялата книга на отбраната и на въоръжените сили на Република България и Плана за развитие на въоръжените сили в периода 2011 – 2012 г., правителството на ГЕРБ извърши анализ и актуализира необходимите военновременни формирования и структури, както и необходимата численост и техника за тяхното окомплектоване. Подобна актуализация не беше правена от 80-те години на миналия век и действаха старите мобилизационни планове от времето на Варшавския договор. На базата на тези актуализации Четиридесет и второто народно събрание на 25 октомври 2013 г. със свое решение определи военните формирования и структури за допълване на Въоръжените сили във военно време и числеността на запаса, които следва да бъдат достигнати в края на миналата година. Това решение, уважаеми колеги, беше подкрепено от всички парламентарни групи без изключение. В изпълнение на това решение на Народното събрание Централното военно окръжие започна поетапно оттогава досега да уведомява водещите се на отчет за тяхното разпределение в съответствие с новите военни формирования. Това са фактите. Това е рутинна дейност. Не се извършва никаква подготовка за мобилизация и подготовка за война. С такава информация злоупотребиха някои от нашите колеги. И деветата истина: Законът за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, внесен в Народното събрание, се отнася до създаване на възможност на българските военнослужещи или цивилни служители да заемат длъжности в структури на НАТО на територията на страната, центъра на НАТО, например, за управление на кризи и реални бедствия, който съществува. Идентичен Закон за изменение и допълнение на ЗОВС на Република България е внесен и от правителството на господин Орешарски, което Комисията по отбраната на Четиридесет и второто народно събрание прие единодушно. Днес този текст е на вниманието на нашето Народно събрание. Днес и утре има комисии, които ще го обсъждат. В този смисъл няма нищо ново и изненадващо в тези законодателни промени и всякакви спекулации, цитирам, че „предложените промени в Закона за отбраната и въоръжените сили са с цел български военни да служат под чуждо командване”, са злонамерени и вредни. Повече от десет години български военнослужещи изпълняват военна служба в международните командни щабове на НАТО. В тях наши офицери ръководят военнослужещи от други армии, а така също и офицери от други армии ръководят наши военнослужещи. Към момента например българските офицери заемат над 40 различни командни длъжности в НАТО. Това са фактите. Уважаеми колеги народни представители, всички ние имаме своите политически пристрастия, изразяваме и вярваме в ценностите на своите партии и държим да сме отговорни пред своите избиратели, но когато става дума за национална сигурност, за участието на държавата ни като предвидим и лоялен партньор в процесите на запазване на мира и правовия ред в международните отношения, трябва да се опрем на истината истината за решенията, които ние сами сме вземали и за които ние сами сме отговорни. С тази декларация от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ Ви призоваваме да спрем с нагнетяването на страхове и напрежение у българските граждани, да бъдем конструктивни и отговорни по въпросите за националната сигурност, защитата на страната и нейното бъдеще. В условията на предстоящото решаване на сложни въпроси от глобалната политика, свързани със събития,

съгласно ангажимента си, и тази сряда Парламентарната група на ДПС продължава да пише живия летопис на политическата репресия. Но преди да премина към темата по същество искам да изпълня още един поет ангажимент – този към съпредседателя на Парламентарната група на Реформаторския блок господин Радан Кънев.

Това правите. След като го няма в залата, какъв ангажимент изпълнявате към него? Прочетете си декларацията от група, ще Ви отнема думата, господин Анастасов. СТАНИСЛАВ АНАСТАСОВ: Господин Кънев, в петък Вие поехте конкретен ангажимент. Какво сте свършили обаче е по-маловажният въпрос днес. Културата на дебат, колеги, и в частност тази на политически дебат, изисква да се защитават или атакуват тези и аргументи. Такава е традицията на европейската култура на политически дебат. В едни отминали времена отговорите и въпросите на тезите бяха заменени с въпроса: „А кой пита?” Вие, господин Кънев, в безсилието си да оборите тезите ни за ксенофобската политическа репресия от страна на Реформаторския блок и Патриотичния фронт, прибягнахте до грозни клевети и по адрес на политическия си опонент. И не от трибуната на Народното събрание, а от телевизионния екран. В този ред на мисли прекалено скромно е предложеният лично от Вас и от Реформаторския блок ЗИП на Закона за администрацията. Въведете изискването за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” не само на ниво областен управител и заместник-министър.

Ако пък имате някакви съображения, колеги, да не го правите, то ДПС ще предложи съответните текстове между първо и второ четене. Ето Ви две дипломи, колеги. Няма да питам господин Кънев какви дипломи има, но в духа на толерантността и предвид факта... ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Анастасов, отнемам Ви думата. Седнете си на мястото. Ще Ви наложа и санкция за неизпълнение на отправени предупреждения. Има ли други декларации от името на парламентарни групи? Господин Найден Зеленогорски. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Ние от Реформаторския блок сме изключително разтревожени от разрастващата се дейност за дестабилизиращи фактори, които разпалват страхове и омраза в българското общество, за да обслужат чужди интереси. България е пълноценен член на НАТО и изцяло разчита на неговите структури и организация за защита на своите граници и териториална цялост. Всяко манипулиране на общественото мнение с настройване срещу Северноатлантическия пакт и неговите защитни функции създава огромни рискове за националната сигурност на страната и е злонамерен опит да бъде пречупена ефективността на Пакта през разколебаване на позициите на един от членовете. В този изключително тежък международен момент Народното събрание на Република България е длъжно да заеме смела и отговорна позиция, защитавайки по най-силен и безкомпромисен начин националните интереси на страната и сигурността на гражданите. Опитите на „Атака” и БСП да застанат срещу тази единствено национално отговорна позиция и да обслужат чужди интереси ясно показват антибългарска и антиевропейска същност. Не можеш да твърдиш, че си част от Европа и нейните ценности и в същото време да подкрепяш разпалване на регионални конфликти и избиване на мирно население. Реформаторският блок настоява Националното събрание на Република България категорично да подкрепи усилията и мерките за ангажиране на съюзниците от НАТО, партньорите от Европейския съюз и страните, с които България е сключила международни договори, за гарантиране националната сигурност на България при пълното зачитане на суверенитета и законите на Република България, на целите и на принципите на ООН. Второ, Народното събрание и изпълнителната власт в постоянен диалог да продължат да работят за гарантиране на сигурността на страната чрез използване на механизмите и инструментите на НАТО и на Европейския съюз. Трето, България да декларира твърда позиция, че ще спазва всичките си ангажименти като пълноправен член на Северноатлантическия пакт. Убедени сме, че е необходимо постигането на широк обществен консенсус за установяване на мир и стабилност в Европа и в целия свят. Благодаря Ви.

Нашето предложение е за избор на господин Вили Младенов Лилков за заместник-председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта: „РЕШЕНИЕ за

състава й до момента тя е с председател и заместник-председател. Следващото заместник-председателско място е от квотата на групата на Реформаторския блок, което до момента не беше заето. В тази връзка се прави предложението, което е съвсем резонно. Подлагам на гласуване Проекта за решение за попълване ръководството на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Правя процедура по начина на водене, госпожо Председател, относно решението Ви да отнемете думата на заместник-председателя на Парламентарната група на ДПС господин Анастасов в момент, в който той изразяваше позиция от името на парламентарната група. Първо, изразявам категорично несъгласие от мое име и от името на групата, защото при изказвания от името на парламентарни групи много често от тази трибуна – надявам се, че няма да ме накарате да вадя стенограми, за да Ви докажа това, и господин Радан Кънев, и други председатели на парламентарни групи се обръщат директно към господин Местан – председателят на ДПС и на Парламентарната група на ДПС, и водят диалог или изказват понякога дори обидни тези към него и към нашата партия. И Вие не ги прекъсвате, и не им отнемате думата. Ако смятате, че по правилниците сте права в това да отнемете думата на изказващия се от името на парламентарна група, въпреки че оспорвам това, тъй като считам, че от името на парламентарна група могат да бъдат изказвани всякакви тези към всеки и по всяка тема, стига това да не е по точка от дневния ред, но ако смятате, че имате право, моля Ви да прилагате еднакъв аршин. От тази трибуна в рамките на този парламент под Вашето председателство сме слушали толкова обидни и нелепи неща по отношение и на господин Местан, и на други представители на ДПС, и на партията ни, че това, което направихте, ми се вижда много тенденциозно и, да Ви кажа честно, в някаква степен ми се струва, че не е в рамките на правилата. Благодаря Ви. Уважаеми господин Цонев, няма тенденция. Естествено че във времето, определено за декларации от името на парламентарни групи, е допустимо, и в рамките на парламентарната практика, да се засягат представители на различни парламентарни групи, не и обаче след нарочно отправената ми бележка към заместник-председателя на Вашата група да се коментира законопроект, внесен от една парламентарна група, различна от тази, която ползва правото си на декларация – не в програмата, имаме нарочни правила за обсъждане на законопроект. Това е единственото ми съображение, поради което след две предупреждения колегата имаше възможност да продължи с очакваната декларация и нейното съдържание. Това ми е единственият аргумент. Представете си, ако допуснем във времето на парламентарните групи за декларации да се излагат становища по законопроекти, които са внесени, но не са обсъдени в комисии и изобщо не са включени в дневния ред, докъде ще стигнем. Това по същество ще бъде злоупотреба със законодателните правила и реда за разглеждане на първо и второ гласуване на съответния законопроект. За мен не е допустимо под формата на декларация да се правят заявления, че ще бъдат внесени предложения между първо и второ четене, повтарям, по законопроект, който не е обсъждан. Това беше единственото ми съображение. Ако направите справка със стенограмата, ще видите, че коректно два пъти, преди да му отнема думата, опитах да върна колегата в съдържанието на декларацията.

Госпожо Председател, уважаеми колеги! Аз нямах намерение да ставам по процедурен въпрос, но разчитам на Вас да се обърнете към текста на Правилника – чл. 51, ал. 6, въз основа на който се прави, казвам, това изказване. Тук не става дума даже за декларация, уважаема госпожо Председател. Това е едно изказване и съдържанието на изказването го определя изказващият се. Моля Ви внимателно да прочетете ал. 6 на чл. 51. Не можете да прекъсвате изказващия се и да определяте Вие темата, по която той трябва да се изказва от името на парламентарната група. Мисля, че нарушихте Правилника с Вашия отказ и прекъсването на представителя на ДПС да вземе отношение съгласно чл. 51, ал. 6 от Правилника. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Имамов. Този текст стои на моето внимание винаги, когато има декларация от името на парламентарната група, която и да било тя, но Изказване от името на парламентарна група – коректно е Вашето напомняне, но този текст трябва да се тълкува в систематика с всички останали текстове, които предвиждат как се разглежда един законопроект след внасянето му в Народното събрание. Повтарям, това е единственото ми основание. Далеч съм от мисълта да определям темата на изказване на представителите на различни парламентарни групи, но тогава когато се ползва това изказване за нарушаване на десетки правила от нашия Правилник за реда, по който се обсъжда и гласува даден законопроект,

„Доклад относно Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, № 554-01-2, внесен от народния представител Цвета Караянчева и група народни представители на 14 януари 2015 г., приет на първо гласуване на 20 януари 2015 г. Наименование на Закона: „Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи”.” По отношение на наименованието на Законопроекта беше направено предложение от народния представител Ахмедова, което Комисията не подкрепи, а именно: „В наименованието на Закона думата „ползуването” да се замени с „ползването”.”

госпожа Ахмедова е направила предложението за редакция в наименованието на Законопроекта и ние подкрепяме от ДПС тази позиция и настояваме Комисията да оттегли своето предложение и да се съобрази с предложението, направено от госпожа Ахмедова. Съображенията са следните: официалният език в Република България е българският книжовен език – първо. Парламентарната трибуна, законодателството на Република България, още повече текстовете на законите, които се спазват в държавата, безусловно трябва да са разбираемо на книжовен език. Книжовната норма за правопис на думата „ползване” е безапелационна. Аз имам обяснение защо вносителите не иска да се откажат от инерцията при наименованието на Законопроекта – защото доволно назад във времето, преди повече от десет години, в българския книжовен език и нормите имаше така наречените „дублетни форми”: „участвувам – участвам”, „ползувам – ползвам”. След това обаче нормата на книжовния език е абсолютно декларативна: няма дублетност при тези глаголни форми, отглаголни съществителни. Вие, госпожо Председател, когато сте следвали тук работата на Народното събрание, сте отправяли коректни забележки, че трябва да произнасят нормативно изговорът на всеки текст, защото така се обнародва в „Държавен вестник”. Недопустимо е да подминете със снизхождение, просто защото вносителите са от управляващото мнозинство, и да бъдете снизходителна като нарушаваме нормата на българския книжовен език. Смятам, че трябва на всяка цена да се съобразите с предложението на ДПС и да коригирате книжовно нормативно номенклатурата на този законопроект първо. И, второ – аз зная какво ги притеснява: технологичното привеждане в ползването на закона с други закони и подзаконови нормативни актове, които са длъжни да приведат с Преходни разпоредби стилистиката при препратка по позоваване на закона, но мисля, че на всяка цена това съображение не може да посяга на нарушението на нормите на българския книжовен език и съответно да прави уклон към престъпване на разпоредбите на Конституцията. Благодаря за вниманието. Ние не коментираме правилното изписване и изговаряне на наименованието. Наистина в технологичен план не успяваме да приключим с обработката на всички документи. Много по-важни неща в този законопроект, които касаят земеделските производители, са променени. Започва кампания от 1 март. Разберете, важно е Законопроектът да бъде приет час по-скоро, а четиримата души, които работят в Комисията по земеделие просто не могат да се справят,

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги, мисля че е неуважително да твърди господин Христов, че става въпрос за разбиране, за снизхождение и за престъпване на книжовните норми при номенклатурата на законите в съответствие с разпоредбата за официалния език в държавата по Конституция и Вие да искате предвид на времето да подминем тази разпоредба. Ами, тогава предвид на времето, недейте да внасяте законопроекти, а следвайте инертността на съществуващите закони в Републиката. Благодаря, госпожо Председател. Абсолютно излишен спор. Господин Христов, книжовните норми не зависят от ничия политическа воля. И 240 народни представители да гласуваме за това наименование на Закона, няма да променим книжовната норма. Книжовните норми не се установяват с акт на Народното събрание, а с нормативните речници на Българската академия на науките. От тази гледна точка, ако наистина не искате да губим време, да гласуваме едно формално предложение – навсякъде в Закона думите „ползувам” се заменят с книжовната норма „ползвам”, или още по-широко тълкуване – навсякъде глаголните форми на „увам” се заменят с глаголните форми на „вам”. Това е толкова просто. души сме безсилни да променим книжовната норма – не е въпрос от наша компетентност. Най-краткият път, да не губим време и всеки път при обсъждане на текстовете да водим този спор, е едно общо гласуване – навсякъде в този Закон глаголните форми, използвани в него, се привеждат в съответствие с книжовната норма, и няма да губим секунда време повече. Всичко друго е безумие и парламентът ще се изложи. Благодаря Ви. Няма реплики. Аз обаче имам процедурно предложение – да отложим гласуването на наименованието, да продължим нататък по текстовете.

Това е моето предложение – да отложим заглавието, да продължим по параграфите. Подлагам го на гласуване, колеги.

1. В ал. 2, т. 6 думите „Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти” се заменят с „Интегрираната информационна система” и след думата „пасища” се поставя запетая и се добавя „мери”.

„Интегрираната информационна система” и след думата „пасища” се поставя запетая и се добавя „мери”.” Има предложение от народния представител Светла Бъчварова. Комисията не го подкрепя, то обаче не е оттеглено. По основния текст, който беше изчетен от господин Христов, имате ли изказвания? Госпожо Бъчварова, желаете ли думата? Заповядайте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Става въпрос за предложение, което попълва една празнота в Закона, свързана с възстановяването на собствеността върху земята върху стопански дворове. Знаете, че съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи чл. 27 определя, че собствениците на земя, включени в трудово-кооперативни земеделски стопанства, получават дялове.

Правилника за прилагането му е разписана подробна процедура, която дава възможност тази земя да бъде закупена от тези, които притежават стопанските дворове. Празнината, която е допусната в този момент, е, че имаме стопански дворове в горски територии, които са на земеделски земи, и за тях няма абсолютно никакви разписани правила, за да могат да бъдат възстановени или заплатени земите, върху които са тези стопански дворове. Вчера, когато разисквахме в Комисията, колегите от Министерството, които аз разбирам, че имат много преписки за стопанските дворове, сигурно продължават и да се увеличават и вече с години не могат да бъдат реализирани, казаха, че това трябва да бъде в Закона за горите. Но в Закона за горите въобще няма подобни процедури, няма подобни правила. И тъй като говорим все пак за земеделски земи, които са в горски масиви, аз Ви предлагам, подкрепяйки този текст, да направим необходимото да възстановим възможността тези собственици на стопански дворове, които са в горски територии, да могат да осъществят процедурата по тяхното закупуване, за да могат от тук нататък да имат възможности да се развиват, да кандидатстват по програми и да реализират своята политика в дългосрочен план. Благодаря. Разбрах Ви, проф. Бъчварова. Господин Христов, много Ви моля още един път да прочетете в залата основното предложение, което Комисията подкрепя.

3. В ал. 6, т. 4 думите „Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти” се заменят с „Интегрираната информационна система” и след думата „пасища” се поставя запетая и се добавя „мери”.” Това е по редакцията на Комисията. Има ли други изказвания?

Сега предложението на народния представител Светла Бъчварова за създаване на нов § 1, което Комисията не подкрепя. Моля, гласувайте.

„Създава се нов § 1: § 1. В чл. 27, ал. 6, в изречение първо след израза „заключителните разпоредби” се поставя запетая и се добавя изразът „включително върху сгради и съоръжения, находящи се в горска територия – държавна собственост”.

Няма. Моля, гласувайте предложението на народния представител Светла Бъчварова, което Комисията не подкрепя.

По § 1 има направено предложение от народния представител Явор Хайтов. Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и не го подкрепя по т. 2. Ще Ви прочета текста по т. 2: В § 1, чл. 37б, ал. 1 се създава изречение шесто: „При представяне на два и повече невписани договора за наем и/или аренда на земеделски земи, за които има подадени декларации от съсобственици, от съсобственици, правното основание се разделя на идеални части според броя декларации.” Следващото предложение е от народните представители Христов и Хаджийски. Комисията подкрепя по принцип предложението.

„При представяне на два и повече невписани в Службата по вписвания договори, регистрация се извършва на договора, посочен в подадената от собственика декларация.”; б) създава се ново изречение пето: „Ако собственикът не е подал декларация, общинската служба по земеделие уведомява страните по договорите.”; в) досегашното изречение пето става изречение В ал. 3 се създава изречение второ: „Към заявлението ползвателите прилагат декларация, че не са свързани лица по смисъла на Търговския закон с лица, които не са изплатили задълженията си по чл. 34, ал. 6 и по чл. 37в, ал. 7

Заповядайте, господин Попов. ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председател. Направено е предложение от Христов и Хаджийски, което е подкрепено по принцип от Комисията, но най-малкото мисля, че чисто законодателната техника не е правилна, защото чрез Закона за собствеността и ползването, или ползуването – ще видим как ще се измени, на земеделски земи се променя Законът за кооперациите. Това не е отразено в Преходните и заключителните разпоредби, а е отразено тук, което е неправилна законодателна техника. Освен това в ал. 3 се създава изречение второ – това е по редакцията на Комисията по отношение на Декларацията за обявяване на свързани лица. Предложението е добро, но мисля, че то касае и предложението по § 2, т. 1 и 2. То е малко по-надолу, и там също би следвало да се добави това предложение.

защото това е обсъжданият параграф? ФИЛИП ПОПОВ: По смисъла на Комисията – не. Но не мога да разбера защо, след като се подкрепя по принцип предложението примерно на Хаджийски, след това то не е отразено в редакцията на Комисията по принцип?

гласуваме предложението на народния представител Явор Хайтов, което не е подкрепено в т. 2. Гласували

Моля, гласувайте текста на Комисията

По § 2 има направено предложение от народния представител Светла Бъчварова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и не го подкрепя по т. 2 и 3. Чета Ви неподкрепения текст от предложението на народния представител Бъчварова: „2. т. 5 придобива следното съдържание:

„Ползвател на земеделски земи, на който със заповед по ал. 4 са определени земите по ал. 3, т. 2, внася по банковата сметка за чужди средства на общината сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в срок до три месеца от публикуването на заповедта по ал. 4.”; б) в изречение второ след думите „по ал. 4” се добавят думите „в тригодишен давностен срок, след изтичането, на който сумите постъпват за управление на общинската собственост.” 2. По § 2, т. 5 – текстът от буква „в” се заличава.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Михаил Миков. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Явор Хайтов.

Проектираните в плана за земеразделяне полски пътищата, попадащи в масивите за ползване, се предоставят на ползватели на съответните масиви по тяхно искане със заповед на директора на областната дирекция „Земеделие” по чл. 37в. Решението за отдаване под наем за отдаване под наем на съответните пътища и наемната цена се взема от общинския съвет в срок до 31 юни на съответната година. Определената от общинския съвет наемна цена не може да бъде по-висока от размера на средното годишно рентно плащане за землището. След издаване на заповедта по чл. 37в от директора на областната дирекция „Земеделие”, кметът на общината издава заповед и сключва договор с определения ползвател на пътищата. на пътищата. Договорът се сключва за съответната стопанска година, след заплащане на определената с решението на общинския съвет цена. Ползвателят на когото са предоставени полските пътища, осигурява достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през следващата стопанска година. (16) Въз основа на заповедта на кмета, ползвателите внасят сумата по банкова сметка на общината в едномесечен срок от издаване на заповедта.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народните представители Румен Христов и Никола Хаджийски. Предложението беше оттеглено. Предложение на народния представител Цвета Караянчева. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народните представители Ферихан Ахмедова и Салиха Емин. Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1, 4 и 9, предложение първо и не го подкрепя по т. 5 и 9, предложение второ. Чета Ви предложение 5 и 9, които не са подкрепени от Комисията: „По т. 5, буква

за своя сметка с функционалност полски път, така както са заложени в картата на възстановената собственост или кадастралната карта, в срок от един месец, след поискване от страна на общината, след решение на съответния Общински съвет, или от собственици, чиито поземлени имоти непосредствено граничат с ползваните пътища, така че да имат безпрепятствен достъп до имотите си.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 3.

на разпределение в работата на Комисията участват и собствениците и/или ползвателите на земеделски имоти в съответното землище, заявили изричното си желание за участие в процедурата за създаване на масиви за ползване по чл. 37б, ал. 3.” 2. В ал. 4 се създава изречение второ: „В заповедта се включват и проектираните в плана за земеразделяне полски пътища и отразените в плана за земеразделяне, в картата на съществуващи и възстановими стари граници и в картата на възстановената собственост напоителни канали, които не функционират, попадащи в масиви за ползване на съответния ползвател”.

внася по транзитна бюджетна сметка в съответната областна дирекция „Земеделие” сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в срок до три месеца от публикуване на заповедта по ал. 4. Сумите са депозитни и се изплащат от областната дирекция „Земеделие” на правоимащите лица въз основа на заповедта на директора на областната дирекция „Земеделие” по ал. 4 в 10-годишен срок. За ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните земи по ал. 3,

17: „(15) Земеделски земи, включени в масиви за ползване и одобрени за подпомагане по мярка „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., се разпределят без промяна на местоположението на лицата, одобрени по мярката, в случаите когато: 1. са представили по реда на чл. 37б за участие в процедурата имоти с площ по-голяма или равна на площта, одобрена за подпомагане по мярката, и 2. собствениците и ползвателите, чиито имоти са предоставени на одобрените по мярката лица, са заявили желанието си да участват в процедурата за създаване на масиви за ползване по реда на този член със същите имоти. имоти. (16) Директорът на областната дирекция „Земеделие” отправя искане до кмета на общината за предоставяне на имотите –полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землището. Кметът се произнася след решение на Общинския съвет. Когато в едномесечен срок от искането, Общинският съвет не е взел решение, директорът определя в заповедта по ал. 4 цена на имотите в размер на средното годишно рентно плащане за землището.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми народни представители, злоупотребата с така наречените „бели петна” е придобила в България наистина чудовищни размери. с това е и предложението на народния представител Михаил Миков – ограничаване заобикалянето на закона и предотвратяване ощетяването на собствениците на тези бели петна в максимално голяма степен. е подкрепено от Комисията по принцип, но не е отразено в неговия пълен смисъл и принцип в редакцията на Комисията. С предложението на Михаил Миков се цели да не се допуска предоставянето на право на ползване на масиви на лица, които имат неизпълнени задължения. Нещо повече, тази забрана се разширява, като не се допуска и участие в споразумение, предоставяне на право на ползване на масиви на лице, свързано с лице по смисъла на Търговския закон с лице по предходното изречение, тоест с лице, което не е заплатило своите задължения. В редакцията на Комисията това не е отразено, въпреки че свързано лице по смисъла на Търговския закон е възможно най-широкото понятие за свързано лице по нашето нашето законодателство. То е изчерпателно изброено в Преходните разпоредби на Търговския закон, поради което предлагам след изречението

и изречението „Не се допуска участие в споразумения и предоставяне на право на ползване на масиви на свързано лице по смисъла на Търговския закон с лице по предходното изречение”, именно с лице, което не е изпълнило своето задължение и не е заплатило в срок Това предложение е направено – знаете какво се получава на практика. Юридическо лице, което не изпълнява своите задължения, не заплаща в срок ползването на тези бели петна на масивите, за следващата година за два дни регистрира отново фирма. Знаете, че се позволява капиталът да бъде 2 лв. и отново се участва в разпределението на тези бели петна и така до безкрай. Това ощетява, на първо място, собствениците на белите петна, на второ място, и държавата, и общините, поради което предлагам тази редакционна поправка в предложението на Комисията.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, това, което Патриотичният фронт предлага, според нас е в кореспонденция със стремежа за по-облекчен режим за ползване на така наречените „бели петна” от ползвателите и e с оглед тяхното оптимално стопанисване. Нашето предложение е във връзка с § 2 от чл. 37в от Закона и касае тези земи, за които няма сключени договори или пък собствениците им не са подали съответните декларации по чл. 37б от Закона, да внасят по банкова сметка за чужди средства на общината – забележете, суми в размер на средногодишното рентно плащане за землището в срок до 3 месеца. Основните мотиви за това наше предложение не е само фактът, че е по препоръка на Националното сдружение на общините. Предлагаме средствата в размер на средната дължима рента, които ползвателите на парцели, които са чужда частна собственост, останали като бели петна или непотърсени от собствениците им или по съответни някакви други причини, да бъдат внасяни по специална сметка в съответните общини, а не по сметка на държавата. След изтичане на давностния срок от 3 г. ... ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Стоянов, за момент извинявайте. Моля в сектора на Български демократичен център за повече уважение към оратора! След изтичане на давностния период от 3 г. непотърсените от собствениците им ренти да бъдат целево използвани от общините за благоустрояване на съответните населени места. Считаме, че давностният период трябва да е по-къс от 3 г. и да е посочен в този закон, а не в някой друг нормативен акт, който не третира този казус, който в момента дебатираме. Мотивите ни за това предложение се крият във факта, че общините са заинтересовани повече пустеещи земи да бъдат давани на ползвателите на земи заради интереса, който самите общини ще преследват. От една страна, ще бъдат давани като ренти на хора, които по една или друга причина не могат да ги получават по сега действащото законодателство, а, от друга страна,

по прилагането на закона и би обслужвало в перспектива именно местното икономическо развитие в съответните населени места. Разбира се, не на последно място за земеделските стопани най-вероятно не е от значение и е много по-лесно и достъпно да отидат до съответната община, отколкото да водят кореспонденция със съответните държавни институции в лицето на областната служба „Земеделие”. Тук искам да кажа, че има много сериозни аргументи по отношение на това, тези суми да бъдат превеждани по сметка на държавата. Разбира се, има сериозни аргументи за това. Ние уважаваме тези аргументи и това предложение, защото в крайна сметка сумата не е никак малка – около 100 млн. лв. Но не бива да подценяваме и административния капацитет на общините. Нашето предложение е в кореспонденция с това да има и споделена отговорност между държавните институции и местната власт в лицето на кметовете и общинските съвети, защото, както вероятно има опасения относно това дали общините ще ползват нерегламентирано тази сума през определен период от време, вероятно такива опасения и съмнения би трябвало да има и в лицето на държавата. Нещо повече, акумулирайки тези суми в общините, ние като законодателен орган ще декларираме нашето позитивно отношение към местните власти и именно тази обща споделена отговорност между държавната и местната власт е много важна в случая. Съвсем накратко, това са нашите за внесеното от нас предложение. Благодаря.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

все пак ние се придържаме към нашите предложения и ще се аргументираме в посока за тяхната защита. По отношение на § 2 относно чл. 37в при изготвянето на проекта на разпределение в работата на Комисията участват и собствениците или ползвателите на земеделски имоти в съответното землище, заявили изричното си желание за участие в процедурата за създаване на масиви за ползване по чл. 37б, ал. 3. Мотивът ни е да се запази част от досегашната добра практика на споразумения, постигани между самите собственици или ползватели. Участието на собственици или ползватели ще допринесе за изготвяне на по-качествен и по-малко спорен проект на разпределение на масивите за ползване. По т. 4 – ние искаме цялата точка да отпадне, а именно тук става въпрос за съдебните спорове между отделните лица. Съответно според нас е целесъобразно прилаганата до момента процедура на обжалване на заповедта за разпределение на масивите в землището по реда на Административнопроцесуалния кодекс да се запази. Обжалването пред министъра на земеделието и храните гарантира по-голяма бързина и всеобхватност на контрола. Ако се приеме предложението по Проекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, това ще доведе до затрупване на съдилищата с дела по тези жалби, докато административният ред за разглеждането на жалбите може да удовлетвори в голяма степен жалбоподателите и по такъв начин да се спести финансов и човешки ресурс. Също така е практика и за индивидуални административни актове, които се издават при прилагане на общата селскостопанска политика на Европейския съюз, да се прилага Административнопроцесуалният кодекс. Министърът на земеделието и храните е непосредствено по-горестоящият административен орган при оспорване по по административен ред на индивидуалните административни актове. По т. 5, буква „а” относно ал. 7 думите „три месеца” се заменят с „един месец”. Това е нашето предложение, за съжаление отхвърлено от Комисията по земеделието и храните. Нашият мотив да направим това предложение: предложеният тримесечен срок за внасяне на рентното плащане облагодетелства ползвателите за сметка на собствениците на тези имоти, тъй наречените „бели петна”. Предложеният в проекта тримесечен срок за плащане на рентното плащане дава възможност на ползвателите да заплатят дължимите суми от получаваните от тях субсидии. В същото време собствениците на тези имоти остават в неизгодна позиция предвид на това, че не само други лица ползват техните имоти, за които получават и финансова подкрепа, а собствениците не могат своевременно да получават и разполагат с рентното плащане. По отношение на т. 9 и на втората точка относно създаването по ал. 15 по отношение на полските пътища, наистина действителността е такава, че голяма част от полските пътища вече са разорани. С този ЗИД ползването на полските пътища се узаконява. Общините ще получават приходи от това предоставяне, ползвателите ще получават субсидии, но не трябва да пренебрегваме интересите на собствениците на поземлените имоти. Собствениците трябва да имат достъп до имотите си, ако решат да не ги отдадат повече под наем или аренда. Уважаеми колеги, Законът за собствеността и ползването на земеделските земи, както и Законът за подпомагането на земеделските производители, са двата основни закона, които уреждат въпросите на земеделската политика. В петък миналата седмица с политически консенсус приехме Закона за подпомагането на земеделските производители, защото вярваме, че този закон ще уреди интереса на нашите земеделски стопани. Този закон също е много важен. Усещам, че много се бърза предвид старта на кампанията на 1 март, но все пак моята молба е: нека много внимателно да гледаме абсолютно всички предложения и текстове, господин Христов, за да не допуснем някоя грешка. Ако не ме лъже паметта, промяната в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, която разглеждаме днес, може би е 60-тата по ред. Наистина да ги огледаме както трябва, за да не наложи още с приемането и влизането на закона в сила да се налага да направим може би 61-та поредна

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Наистина в бързането, което предшества разглеждането на Закона и приемането му в залата, ще се допуснат доста грешки, включително и в начина, по който се разпореждаме с „белите петна” или промяната в чл. 37в. Първо, искам да обърна внимание върху предложението, което не беше прието от Комисията, а то касае служебните разпределения или споразумения, в които ние допуснахме, че земеделски земи, които са включени в масиви за използване и подпомагане по мярката „Агроекологични плащания”, се разпределят по възможност без промяна на местоположението на лица, които са одобрени от мярката. Това е правилно, защото тези ангажименти, които имат лицата по отношение на изпълнение на дейности по агроекологията в петгодишен период, при промяна на местоположението води до санкция и връщане на средства, които дотогава са усвоявали. Обаче това предложение, което не беше прието в Комисията, е свързано с желанието – освен лицата, които участват в агроекологията, в тази група да се прибавят и тези, които наторяват с животински тор по същата процедура. Вчера в Вчера в Комисията беше направена репликата, че няма достатъчно възможност да бъдат контролирани тези лица, но се оказа, че процедурата, която се спазва при осъществяване на тяхната дейност, не само че подлежи на контрол, но тя се осъществява отделно от общинските служби „Земеделие”, осъществява се от Службата за растителна защита и в крайна сметка от Разплащателната агенция. Защото тези площи, които се наторяват, изискват, първо, изработване на план, одобряване на този план от общинските служби и процедура на кръстосано съответствие по отношение на прилагането на програмата. Там също ангажиментите са за повече от една година. Затова Ви предлагам в редакцията на т. 4, ал. 5 на т. 4, ал. 5 – към агроекологичните плащания, се добави „или се наторяват площите с животинска тор”, ако считате, че това е важно от гледна точка именно на възможността тези площи да се ползват от тези, които са инвестирали в тях. По По отношение на ползването на имотите „полски пътища” – задължително трябва да влязат със заповед и да се разпределят, защото в противен случай няма да има правно основание за тяхното ползване. Това, което се предлага от Комисията – това е ал. 16, създава се изключително голямо противоречие. От една страна, казваме, че пътищата са общинска собственост, но тази общинска собственост, разпореждането с нея, е ограничено от гледна точка на общинските съвети и кмета. Защо? Защото, първо, директорът на Областната дирекция „Земеделие” отправя искане до кмета –кметът, ако в едномесечен срок не реагира, всички функции, свързани с плащанията и заповедта, се поемат от общинските служби „Земеделие”. Това, според начина, по който е изписано, и процедурата, която се предлага, не е много резонно. Може би за тази година това да бъде процедурата предвид факта, че до 1 март трябва да имаме регистрирани правни основания, но за следващата година общинските съвети, които според нас са заинтересовани да получават средства от предоставянето на полските пътища на тези, които са им в масивите, трябва да има процедура, в която общинският съвет да съумее да вземе решение и съответно да подготви необходимите документи за подписването на договори. По-скоро тук предложението – това да е изключение за тази стопанска година, но да не бъде правило и практика за следващите стопански години, което

проблем с начина на тяхното предоставяне и плащане. По справка на Министерството на земеделието за 2013 г. при 8 млн. дка „бели петна” заплащането, което е осъществено в общините, е някъде за 700-800 хил. лв., тоест една десета част е платена. Проблемът е, че не се плаща и се търсят възможности и вратички да се избегне това плащане. Затова предложението на колегата, което беше направено – да се търси възможност чрез Търговския закон свързаните лица да нямат право, ако не са заплатили тези такси през следващата година,

Уважаема госпожо Председател, колеги! Моите опасения бяха, че ще се получи едно забавяне при предоставянето на пътищата на ползвателите. Такава опасност отваряха текстовете на ал. 15 и ал. 16 на Закона, приет на първо четене. В крайна сметка, виждам, че Комисията се е съобразила с

Комисията не го подкрепя. Гласували 97 народни представители: за 16, против 21, въздържали се 60. Предложението не е прието. Предложението на господин Миков по принцип е подкрепено. Има неподкрепена част от предложението на господин Явор Хайтов. Гласуваме предложението му в частта, в която Комисията не го подкрепя – това е по т. 2 от неговото предложение. Като стигнем до текстовете на Комисията.

Предложението на госпожа Балабанова е оттеглено от нея. Предложението на Цвета Караянчева по принцип е подкрепено. Предложението на госпожа Ферихан Ахмедова и Салиха Емин е неподкрепено е неподкрепено в частта по т. 5 и т. 9 от предложението. Поставям на гласуване предложението на народните представители Ахмедова и Емин в частта, в която Комисията не го подкрепя.

По текста на Комисията има направено предложение, за което се твърди, че е редакционно – в

които не са заплатили сумите за ползваните земи по ал. 3, т. 2, съгласно заповедта по ал. 4 се прилага чл. 34, ал. 6 по искане на директора на Областната дирекция „Земеделие”, отправено до кмета на общината”. Господин Попов предлага да се добави следното изречение: „Не се допуска участие в споразумение и предоставяне на право на ползване на масиви и на лице – свързано лице по смисъла на Търговския закон, с лице по предходното изречение”. Господин Попов, имам дълбоки съмнения, че това е редакционна поправка. Това е по смисъла на съдържанието – коментирахме го с господин Янаки Стоилов – трябваше да го предложите на Комисията.

има го в предложението, което по принцип е подкрепено от Комисията. Поставям на гласуване предложението на господин Попов – в § 3, 3, т. 3 за промяна на ал. 7: след края на изречението „отправено до кмета на общината” да се добави изречението, което изчетох „Не се допуска участие в споразумение и предоставяне на право на ползване на масиви и на лице – свързано лице по смисъла на Търговския закон, с лице по предходното изречение”. Режим на гласуване.

Гласували 103 народни представители: за 50, против 22, въздържали се 31. Предложението не е прието. Прегласуване – господин Миков. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми народни представители, смисълът на предложението, което е подкрепено по принцип, се обезсмисля при неприемането на този текст. Какво правят сега тези арендатори, които ползват белите петна? Едната година, в едната община играят с едно юридическо лице и не плащат, следващата година отиват в същата община с друго юридическо лице, а това юридическо лице отива в община, с която не е имало отношения. Аз мога да извадя и ще Ви направя един пълен списък на тази далавера по ощетяване на собствениците на така наречените „бели петна”. Белите петна са противоконституционно ползване на собственост – държавно, административно. Тази дискусия я водим трето Народно събрание. Не виждам смисъл това да се приема и да се казва, че се приема и подкрепя по принцип, ако остане възможността със свързани лица тази далавера да продължи да ощетява собствениците на земи. Да не говорим, че същият проблем е и за пътищата. Създава се презумпция, че пътища, които са публична собственост, могат да се отдават под наем. В момента пътищата са разорани незаконно и вместо да въведем ред и законност при постановяване на стабилна инфраструктура в земеделието, незаконното положение го узаконяваме с гласуването на този текст. Ние, разбира се, няма да подкрепим това. Прави ми впечатление как уж нещо се подкрепя, а всъщност текстовете, които се приемат, облагодетелстват едрите арендатори, които в момента не се съобразяват със закон. Това става. Да го знаете! Ние не можем да подкрепим такъв тип закон, нищо, че се казва, че нещо се подкрепя по принцип. Нашата суета не е за това – да ни кажете, че подкрепяте нещо по принцип. Прегласуване. ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на прегласуване предложението на господин Попов за допълнение, което възпроизвежда част от предложението направено от господин Миков между първо и второ четене на закона. Гласували

Госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! В предишното изказване на господин Миков беше поставен въпросът, който намира уредба в алинеи 16 и 17, че 17, че полски пътища, които трябва да осигуряват достъп до различните имоти, в много случаи са изорани. Сега тази практика намира законово оправдание, като се дава възможност на тези ползватели да получат собствеността върху тази земя и да я заплатят. Аз предлагам да подложите отделно на гласуване алинеи 16 и 17, защото наред с другите въпроси, които се уреждат в този текст, ако те бъдат приети, това ще бъде резултатът – парламентът да узакони и да поощри практиката на премахване на полските пътища, а в бъдеще това ще означава, че тези имоти ще трябва да се ползват само в огромни масиви, защото никой не би могъл да си купи имот, до който няма достъп. Това е съдържанието на предлагания текст и аз се опасявам, че в Комисията по земеделието и горите отново са надделели интересите на по-големите арендатори, ползватели на земи за сметка на спазването на ред, който дава възможност да има достъп до всички имоти. Преценете какъв ще бъде Вашият вот. Благодаря.

Влезлият в сила план за земеразделяне и одобрената карта на съществуващите или възстановими на терена стари реални граници на земеделски земи, както и картата на възстановената собственост могат да бъдат изменени за създаване на уедрени поземлени имоти със заповед на министъра на земеделието и храните. Заповедта се издава въз основа на писмено споразумение с нотариално заверени подписи на собствениците на земеделски земи и одобрен план за уедряване. (2) Когато в плана за уедряване са включени земеделски земи – държавна или общинска собственост, споразумението по ал. 1 се подписва от министъра на земеделието и храните, съответно от кмета на общината или от оправомощени от тях лица.” Алинея 3 се отменя. 3. Алинеи 4 и 5 се изменят така: „(4) Общинската служба по земеделие въз основа на одобрения план за уедряване издава решения и скици за уедрените поземлени имоти. В решението се описват размерът и категорията на имота, неговото местоположение (граници, съседи) и ограниченията на собствеността с посочване на основанията за това. Решението се връчва по реда на Гражданския процесуален кодекс и не подлежи на обжалване. Собствеността върху уедрените поземлени имоти се придобива от влизане в сила на решението на общинската служба по земеделие, което придружено със скица, удостоверява правото на собственост и има силата на нотариален акт. (5) В плана В плана за уедряване не се включват имоти, върху които е наложена ипотека, възбрана, обременени са с други вещни тежести, предмет са на висящ съдебен спор за правото на собственост, или ограничени вещни права, за които се извършва делба, или са предмет на процедура по отчуждаване.” 4. Създават се нови ал. 6 и 7: „(6) Имоти с наложени ограничения на ползването, включително произтичащи от разположението им в защитени или нарушени територии и зони, се включват в плана за уедряване със съгласието на собствениците. (7) Договорите за наем или за аренда на имоти, включени в плана за уедряване, се прекратяват с влизане в сила на решението за уедрените имоти след изтичане на съответната стопанска година.”

за изготвяне и одобряване на плана за уедряване се определят с правилника за прилагане на закона.” 7. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и се изменя така: „(10) Одобреният план за уедряване се отразява служебно в картата на възстановената собственост или кадастралната карта и регистрите към тях. За отразяването му и за издаването на скиците за уедрените имоти не се дължат такси.” Вашето предложение е подкрепено. Госпожо Председател, колеги! Наистина изключителното бързане този закон да бъде приет, едва ли не днес, сега, създаде изключително много напрежение и грешки в самия доклад. Както пише, че предложението е прието по точки 2 и 3, в основния текст е останала ал. 7. Тоест договорите за наем или за аренда на имоти, включени в плана за уедряване, се прекратяват с влизане в сила на решение за уедрените имоти. За какво става въпрос? Ние правим групиране на земята на собствениците. Как автоматично прекратяваме договорите за аренда, защото сме групирали земята на тези собственици на някакво друго място и независимо от това, че имат договори, те се прекратяват служебно,

всички останали закони, които действат в държавата, включително и Законът за арендата, ги правим на абсолютно нищо. Предложението не е прието в основния текст и наистина трябва… Благодаря Ви. Реплики? Няма. Други народни представители? Няма желаещи да участват в дебата. Той е закрит. Преминаваме към гласуване. Поставям на гласуване предложението на народния представител Светослав което е за отпадане на ал. 7, идентично с предложението на госпожа Бъчварова – за отпадане на ал. 7 от редакцията на Комисията за § 4. Гласуваме предложенията едновременно, тъй като са идентични.

предложение от народния представител Светла Бъчварова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и не го подкрепя по т.

Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народните представители Ферихан Ахмедова и Салиха Емин. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 5: „§ 5. В чл. 37и се правят следните изменения и допълнения: Алинея 1 се изменя така: „(1) Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда по реда на чл. 24а, ал. 2 на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм. Пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд се предоставят под наем или аренда на лица, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие”, държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2.” 2. В ал. 2 след думата „пасища” се поставя запетая и се добавя „мери”, и се създава изречение второ: „Списък на имотите с категории и средните годишни рентни плащания за землището или за общината се обявяват в общинските служби по земеделие и областните дирекции „Земеделие” и се публикуват на интернет страницата на съответната областна дирекция „Земеделие”, в срок до 1 март.” 3. Досегашните ал. 3 – 12 се изменят така: „(3) Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване с категории и средните годишни рентни плащания за землището или за общината се обявява в общините и кметствата и се публикува на интернет страницата и се публикува на интернет страницата на общината в срок до 1 март. (4) Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 10 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. (5) Лицата подават заявление по образец до кмета на общината в срок до 10 март, към което прилагат документи. (6) Кметът на общината назначава комисия, която определя необходимата за всеки кандидат площ по реда на ал. 4 и разпределя имотите за всяко землище. Комисията съставя протокол за окончателното разпределение на имотите при наличие на необходимите площи в срок до 1 май. (7) При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землището, към разпределените по реда на ал. 6 имоти съответната комисия извършва допълнително разпределение в съседно землище, което може да се намира в съседна община или област, и съставя протокол за окончателното разпределение на имотите в срок до 1 юни. Този ред се прилага до изчерпване на имотите от общинския поземлен фонд или до достигане на нормата по ал. 4. Разпределението се извършва

Протоколът по ал. 6 или по ал. 7 се обявява в кметството и се публикува на интернет страницата на общината и може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред районния съд. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго. (9) При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд след разпределението

и/или ал. 7 и копие от заявлението за допълнително разпределение на имоти от държавния поземлен фонд. (10) Директорът на областната дирекция „Земеделие” назначава комисия, в състава на която се включват представители на общинските служби по земеделие и на областната дирекция „Земеделие”. Комисията разпределя допълнително необходимата за всеки кандидат площ по реда на ал. 4 в съответното и/или съседни землища и съставя протокол за окончателното разпределение на имотите от държавния поземлен фонд в срок до 1 юли. юли. (11) Протоколът по ал. 10 се обявява в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие и се публикува на интернет страницата на общината и на съответната областна дирекция „Земеделие”. Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред районния съд. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго. (12) Въз основа на протоколите на комисиите по ал. 6 и ал. 10 и след заплащане на наемната или арендната цена, кметът на общината, съответно директорът на областната дирекция „Земеделие” сключва договори за наем или аренда. Минималният срок на договорите е 5 стопански години. Договорите съдържат данните

общинския и държавния поземлен фонд се отдават под наем или аренда чрез търг, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Търговете се провеждат от областната дирекция „Земеделие” – за земите от държавния поземлен фонд, и от кмета на общината – за земите от общинския поземлен фонд. Договорите се сключват за една стопанска година. (14) Останалите след провеждане на търга по ал. 13 свободни пасища, мери и ливади се отдават чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на закона. Договорите се сключват за една стопанска година.”

на настъпили форсмажорни обстоятелства.” 3. Създава се ал. 3: „(3) Общината прекратява договорите за наем и аренда за имоти по чл. 19, сключени по реда на чл. 37и, ал. 12, 13 и 14, и предоставени от общинския съвет по реда на реда на § 27 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), след издаване на решението на общинската служба по земеделие и изтичане на стопанската година, в която е издадено решението.”

В чл. 37о се правят следните изменения и допълнения: 1. Създават се нови ал. 1, 2 и 3: „(1) Общинският съвет определя с решение, прието с мнозинство от общия брой на съветниците: 1. размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище;

2. частите от мерите и пасищата, предназначени за общо и за индивидуално ползване, и тяхното разграничаване; 3. частите от мерите и пасищата, предназначени предимно за косене; 4. прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите; 5. мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата, като почистване от храсти и друга нежелана растителност, противоерозионни мероприятия, наторяване, временни ограждения; 6. ветеринарна профилактика; 7. частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища, за засяване с подходящи тревни смески; построяване на навеси; 9. въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси; 10. охрана; 11. режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните дадености на топографски, почвени, климатични и други физически условия, и на развитието на животновъдството на територията на общината; 12. карта за ползването на мерите и пасищата по физически блокове, определени в Системата за идентификация на земеделските

Комисията предлага да се създаде § 9: „§ 9. В чл. 38, ал. 2 след думите „прокарване по плана за земеразделяне“ се добавя „с изключение на полските пътища, предоставени за ползване по реда на чл. 37в, ал. 16”.” изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов §

Предложение от народния представител Цвета Караянчева. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде § 10: „§ 10. Създава се чл. 40а: „Чл. 40а. (1) На търговско дружество по чл. 3, ал. 7, което притежава право на собственост върху земеделски земи, се налага имуществена санкция в размер на 100 лв. на притежаван декар земеделска земя. (2) На търговско дружество, което три месеца след налагане на санкция по ал. 1 притежава право на собственост върху земеделски земи, се налага имуществена санкция в троен размер на първоначално наложената санкция. (3) За всяко следващо нарушение се прилага ал. 2.”

Изказвания? Няма. Гласуваме предложението на Комисията за създаване на § 13 със съответния текст по доклада й. Гласували

Предложение на народния представител Цвета Караянчева. Предложението беше оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1 от Преходните и заключителните разпоредби, който става § 12: „§ 12. Неприключените до влизането в сила на този закон производства по издаване на заповедите по чл. 37в, ал. 4 за стопанската 2014 – 2015 г. се довършват от директорите на областните дирекция „Земеделие” в срок до 27 февруари 2015 г.” Изказвания? Няма. Гласуваме текста на вносителя в редакцията на Комисията за § 1 от Преходните и заключителни разпоредби, който става § 12.

Изказвания? Няма. Гласуваме предложението на Комисията за създаване на § 11 със съответния текст по доклада на Комисията.

Комисията не подкрепя предложението по § 1, подкрепя го по принцип по § 2, което е отразено на систематичното му място в § 10 и го подкрепя по принцип по § 3, което е отразено на систематичното му място в § 18.